Добрий день, шановні колеги! Добрий день, шановні представники засобів масової інформації! Ми раді вас бачити. Сподіваюсь, що це навзаєм. Будь ласка, підготуйтесь до реєстрації.

Шановні колеги, підготуйтесь до реєстрації, будь ласка.

У залі зареєстровано 305 народних депутатів України. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, хвилину тиші, будь ласка. На жаль, півтора останні тижні були наповнені великою кількістю сумних подій. Пішли з життя два наших колеги: Анатолій Сергійович Матвієнко, він був народним депутатом шістьох скликань, Валерій Миколайович Давиденко, це наш з вами колега. І вчора не стало Мирослава Михайловича Скорика. Я пропоную вшанувати хвилиною мовчання їх світлу пам'ять.

Шановні колеги, на Погоджувальній раді була пропозиція від декількох депутатських фракцій та груп розглянути можливість режиму нашої роботи наступним чином. режиму нашої роботи наступним чином. Проводити ранкове засідання Верховної Ради України у вівторок та четвер до 15 години, так, як це було запропоновано раніше. Ми так працювали на минулому тижні. Середа та п'ятниця – за звичайним графіком роботи. Чи є заперечення, зауваження до цього? Немає. Друге питання. Було запропоновано, щоб цієї п'ятниці не проводити "Різне", а замінити його на оголошення депутатських запитів, тому що станом на 29 травня їх було 273. Їх необхідно оголосити для того, щоб вони пішли працювати і були направлені до органів, на які адресовані. Теж немає заперечень? Це необхідно проголосувати та отримати підтримку залу Верховної Ради України. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Будь ласка, підготуйтесь до голосування.

Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію щодо зміни режиму роботи у вівторок та четвер проведення ранкових засідань Верховної Ради України до 15 години без вечірніх засідань і щодо заміни рубрики "Різне" у п'ятницю на оголошення депутатських запитів. Готові голосувати?

За-321 Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, я хотів би привітати, у нас є сьогодні три іменинники – це Ілля Володимирович Кива

Переходимо до роботи. Відповідно до статті 25 Регламенту у вівторок ми маємо 30 хвилин на виступи уповноважених представників депутатських фракцій та груп з внесенням пропозицій, оголошень, заяв і повідомлень. Прошу представників фракцій та груп записатися на виступи.

Василенко Леся Володимирівна.

з 23 на 24 травня поліцейські в Кагарлику катували жінку. Вони одягали на неї протигаз та стріляли у неї над головою. Після цього жінку декілька разів зґвалтували. Я не можу собі уявити, що вона зараз відчуває. Я щиро бажаю, аби вона найшла в собі сили рухатись далі. Але я також розумію, що її життя більше ніколи не буде таким самим. І є люди, які в цьому винні. Це двоє правоохоронців, які її катували та ґвалтували. Ми вже знаємо їхні імена. Але це неповний перелік винних. Ми знаємо, що до 23 травня були скарги на цих самих поліцейських. Це скарги, на які ніхто не відреагував. Це скарги, на які не відреагувала система. І є людина, яка винна в тому, що система не відреагувала. Ім'я цієї людини – Арсен Аваков. Міністр внутрішніх справ за останні 6 років мав час, аби зробити ті зміни в поліції, яких вимагає українське суспільство. Але цих змін не відбувається. Фасадна реформа патрульної поліції не змінила суті системи, системи, в якій продовжує відбуватися понад 60 тисяч катувань щороку. Поліція не захищає звичайних громадян, але дуже добре покриває своїх. Саме тому поліцейські, які вбили 5-річного Кирила Тлявова, зараз на свободі. Саме тому трапились Кагарлик і Бровари. І саме тому партія "Голос" тут вимагає відставки міністра Авакова. Я звертаюсь до депутатів фракції "Слуга народу". За останні два дні я почула від вас багато жалюгідних виправдань того, чому ви не можете зняти міністра Авакова. Ви кажете: міністр не винен, так буває. Я кажу: ні, так не буває, так не повинно бути, поліція має захищати, а не катувати. Визнайте, що за вашими виправданнями стоїть просто страх. І зараз час подолати цей страх. Треба набратися сміливості і чесно визнати, що ніяких реформ в поліції не відбувається. І що реформу поліції не може зробити людина, яка не зробила її за 6 років на посаді. Якщо ви зараз побоїтеся підписати постанову про відставку Авакова, то бандити в погонах і далі будуть вбивати і ґвалтувати, а бандити без погонів будуть стріляти на вулицях українських міст. І в який момент це переросте в чергову Врадіївку чи Міннеаполіс, тільки Богу. Але ви, ті хто зараз мовчить, ви будете нести за це відповідальність: за кожну жертву поліцейського насилля і безсилля, за кожний спалений відділок поліції, за зруйновані мрії українського народу. Ваше мовчання зараз – це співучасть. Аваков має піти. Інна Совсун, партія "Голос". Доброго дня, шановні колеги, шановні друзі! Насамперед депутатська група партії "За майбутнє" висловлює щирі співчуття в зв'язку з кончиною наших колег і товаришів Анатолія Сергійовича Матвієнка і Валерія Давиденка. Ми також глибоко сумуємо з приводу великої втрати великого українця і композитора світової слави, народного артиста України, Героя України Мирослава Скорика. Друзі, ми констатуємо також те, що фактично останні місяці боротьби з коронавірусом і неефективної боротьби уряду із пандемією наші громадяни різних професій сьогодні поставлені на межу виживання. І в цій ситуації, це стосується не тільки медиків, які так само недораховують тих виплат 300-відсоткових надбавок і фактично сьогодні кинуті напризволяще, тому що ми бачимо, в яких ситуаціях вони борються із COVID, тому що кожен п'ятий медик сьогодні заражений цією хворобою. Ми бачимо інше, ми бачимо те, що сьогодні Україна робить неефективні кроки до порятунку економіки і стає заручником міжнародного партнерства, так званого зовнішнього управління. Ми вважаємо, що Україна продовжує втрачати свою суб'єктність і повністю потрапила в залежність від міжнародних кредиторів, і насамперед МВФ. Це хоча б випливає з того, що оприлюднено недавно в ЗМІ, меморандум щодо співпраці з МВФ, який ухвалив уряд. Ми бачимо в цьому меморандумі, що Україна взяла на себе зобов'язання продовжити скорочення мережі шкіл начебто для ефективного використання бюджетних коштів та оптимізації витрат на освіту. Так звана система оптимізації освіти – це безумовне звільнення вчителів з початкових і середніх шкіл, а самі ці школи будуть утримуватися, вірніше, закриватися за рахунок і лягати на плечі місцевих бюджетів. Ми не бачимо економічного стимулювання по податках. Фактично податки сьогодні зменшуються у цивілізованих країнах світу, тільки ми продовжуємо фіскалізацію і тиск на бізнес, ці податки для бізнесу меншими реально не стали. Нагадаємо, що українська промисловість у березні місяці поточного року знизилася на 8 у квітні знизилася вже на 16 відсотків, а у травні 2020 року до загального Фонду державного бюджету надійшло на 40 мільярдів менше або 38 відсотків у порівнянні з минулим роком. Я вважаю, що це критична ситуація, і ми повинні віддати належну оцінку діяльності уряду. І цього тижня розглядаючи так звану програму дій уряду, ми повинні сказати своє категоричне "ні" і червоними кнопками натиснути і вимагати звіту уряду, і відправити його у відставку, як найбільш неефективного уряду за останні роки незалежності, який не може справитися з коронавірусною хворобою, який не може справитися з ситуацією, яка склалася сьогодні в економіці. Просимо підтримати нас в цьому зал і в четвер відправити цей уряд у відставку. Дякую. Шановні колеги, шановні українці! Минулого тижня режим Зеленського показав своє справжнє обличчя, нацькувавши ДБР на Національний музей Гончара. Вони злочинно штурмували музей, ламали майно, били журналістів, перешкоджали діяльності народних депутатів, порушивши щонайменше п'ять статей Кримінального кодексу. І все це, як виявилося, за прямими наказами Зеленського. Навіть Печерський суд відмовився надати індульгенцію цьому беззаконню, дії правоохоронців вже визнано протиправними. Штурм музею Гончара – сигнал тривоги для всіх українців. Якщо сьогодні закрити очі на це свавілля, завтра вони будуть незаконно вдиратися в оселі будь-кого з наших громадян. Тому "Європейська солідарність" вимагає звільнення керівництва ДБР, а усі посадові особи, причетні до злочинного захоплення музею без рішення суду, мають бути покарані. Загалом за останній місяць уряд Зеленського втратив контроль над криміногенною ситуацією. Це доводять злочини в Житомирі, Кагарлику, Броварах. Нагадаю, що саме Зеленський взяв під особисту відповідальність покращення криміногенної ситуації в країні. А подивіться на медичну сферу, де забезпечення лікарень усіма необхідними засобами індивідуального захисту лікарів лягло головним чином на плечі меценатів і волонтерів. І це попри виділені уряду майже 65 мільярдів гривень. Рекордний дефіциту бюджету у 300 мільярдів гривень, тотальне падіння промисловості і зупинка блоків АЕС в енергетиці – все це почалося задовго до епідемії. А сумнозвісна так звана програма дій уряду, а брехня про 500 тисяч нових робочих місць. Всі ці провали свідчать, що другий уряд Зеленського лише поглиблює кризу, яку почав перший уряд Зеленського. Саме тому "Європейська солідарність" ініціює висловлення недовіри всьому уряду. Питання не в конкретних міністрах, система управлінського хаосу і непрофесійності, створена Зеленським, може продукувати лише проблеми. Закликаємо усіх парламентарів долучитися, бо інакше їхня некомпетентність остаточно доб'є країну. Колеги, час виправляти їхні помилки. Також ми пропонуємо парламенту ухвалити законопроект 3533 щодо страхування медиків. Нагадаю, Зеленський спочатку взагалі не хотів їх страхувати, потім "Європейська солідарність" змусила владу застрахувати життя медичних працівників. Сьогодні час відновити справедливість щодо всіх лікарів, яких монобільшість банально обдурила. Наша пропозиція. В разі захворювання медика на коронавірус він має отримати близько 200 тисяч гривень страховки. І насамкінець, закликаємо всіх небайдужих долучитися до ТСК щодо розслідування фактів неналежної підготовки медичної галузі до епідемії. Де 10 мільйонів тестів, обіцяних Зеленським? Вкрали по дорозі чи знову брехня? Чому використання державних коштів було неефективним? Всі ці питання потребують ретельного парламентського контролю. Дякую за увагу. Шановні колеги, біда прийшла у нашу хату. Насамперед я звертаюсь до тих, хто зараз у цьому залі. Сподіваюсь, що вони не тільки представники якоїсь політичної окремої партії, а реально депутати народу України. Хочу, щоб ви усвідомили все те, що насправді відбувається у парламентсько-президентській республіці Україна. На розгляд парламенту надійшла програма Кабінету Міністрів. З неї стало зрозуміло, сьогодні країною керують люди, які не розуміють засад управління від слова "взагалі". Ці люди ані інтелектуально, ані професійно не в змозі управляти будь-чим, а тим більше державою у такий складний період. Та попри те, що ми повертаємо уряду його програму з припискою "марення божевільного", ми доручили цьому уряду без будь-якого контролю підписати договір з МВФ. Нагадаю, що цей документ зобов'язує нас продовжувати вбивчу реформу Супрун, передбачає дорогу комуналку, закриття шкіл, повну кабалу і контроль яких не було навіть у диких індіанців. Сьогодні нашу країну навіть не покупають – її забирають! Забирають, як забирали у стародавні часи у якогось немічного племені. Колеги, я пропоную вам згадати, що ви – депутати народу України. Я пропоную вимагати від уряду, перш ніж підписувати будь-які документи з МВФ, отримати на це схвалення Верховної Ради, яка за Конституцією, нагадую вам, є керівником у державі. Я подав закон і пропоную ухвалити його негайно, який би запровадив кримінальну відповідальність за підписання будь-яких документів з МВФ, якщо вони перед тим не були ратифіковані Верховною Радою. Ми потрібні... в цьому залі, хлопці, у цьому, і дівчата, врятувати Україну від божевільних дій божевільного уряду і негайно поставити Кабмін під контроль парламенту України, інакше буде пізно. Дякую вам.

Шановні колеги, 23 травня не стало нашого колеги депутата групи "Довіра" Валерія Давиденка. В минулому скликанні ми разом працювали з ним в аграрному комітеті, як і більшість колег, де він показав себе як досвідчений аграрій, як людина, яка любила і знала село. Це дійсно був патріот своєї землі, який дуже багато зробив для своєї рідної Чернігівщини. Його любили, йому довіряли його земляки, які двічі обирали його народним депутатом. Його поважали колеги за розум, за принципову позицію, за доброту і порядність. Таким ми його знали, таким ми його і запам'ятаємо – щирим і хлібосольним. Але буквально на другий день після його смерті деякі ЗМІ і, що особливо прикро, деякі наші колеги по парламенту почали оприлюднювати свої версії загибелі і іншу неправдиву інформацію, при цьому не маючи ні достовірних фактів, ні стосунків до самого загиблого, навіть округ почали ділити, не поховавши людину, уявіть собі, що відбувається. Ми всі зацікавлені, щоб правоохоронні органи встановили реальну причину загибелі Валерія Давиденка, і лише вони можуть давати офіційні коментарі та робити офіційні висновки. Тому хотів би нагадати деяким нашим колегам по парламенту, що нас люди сюди обирали якраз для законодавчої роботи, а не для поширення брудних чуток і брудних пліток та замовних матеріалів. І дуже прикро спостерігати, коли деякі наші колеги, забувши про совість, забувши про мораль, забувши про все, переступають межу людської гідності. Це дуже прикро. Нагадаю, що у Валерія Давиденка залишилася сім'я: залишилась мати, дружина, двоє дітей. Він завжди залишиться люблячим батьком, люблячим чоловіком, таким ми його запам'ятали. для нас – його колег, яких у нього було дуже багато і в минулому парламенті, і в парламенті цього скликання – він назавжди залишиться надійним товаришем, людиною, яка любила життя, яка любила людей, яка любила українську землю. Він залишиться у нашій пам'яті справжнім патріотом своєї землі. Тому Царство йому Небесне, і хай земля йому буде пухом. Дякую. Прошу вшанувати пам'ять хвилиною мовчання.

Я в першу чергу хочу звернутися до своїх колег із фракції "Слуга народу" і запитати: у нашому залі є люди сильні, як кажуть в народі, "з яйцями", чи ми будемо далі дивитися, як господин Аваков продовжує розрушати нашу країну? Цей безлад… який він не може навести на вулиці, бандитизм – вже виходить за всі червоні лінії. Я пропоную ті висказування, які говорять люди у фракції між собою, винести в публічну площину. Я зараз заявляю всій країні, всім громадянам, що у фракції "Слуга народу" практично всі депутати незадоволені роботою Міністерства внутрішніх справ. Практично всі депутати бачать, що це ні до чого не приведе, і всі відчувають, що це відповідальність особисто кожного з нас перед нашими виборцями, перед нашими дітьми, які бояться вийти на вулицю. Я вважаю, що цей безлад треба припиняти. Набратися сили, перестати боятися і зробити правильне рішення – відправити Авакова у відставку. Його час вийшов. Колись він був, мабуть, ефективним міністром, але час змінюється, і ситуація, яка є в країні, змінилася. Тому я прошу всіх народних депутатів, яким є що сказати своїм виборцям, які не бояться, які відчувають відповідальність перед народом України, приєднатися до цього руху проти Авакова і покінчити з цим безладом, який є на вулицях України. Слава Україні!

Шановні колеги, дуже шкода, що ця трибуна стає просто площадкою з'ясування якихось розборок всередині уряду, між окремими гілками влади. Все це, чесно кажучи, нагадує суєту під час чуми. Тому що реально ніхто з правлячої команди не звертає увагу на показники життя країни. Я хочу просто їх зараз оголосити, щоб ви відчували, куди взагалі іде країна. У нас з вами за період січень-травень навіть відкоригований бюджет вже провалений на 44,2 мільярда Ви розумієте, що це таке? Ви розумієте, що, якщо буде це далі продовжуватися, у нас Президенту не буде чим зарплату заплатити через півроку, це вже буде відчутно практично на житті кожної людини. А тепер питання. Ви пам'ятаєте, як отут, на цьому місці, сидів Президент України і говорив в цьому парламенті, що якщо парламент підтримає два законопроекти, про продаж сільськогосподарської землі і другий – про здачу Національного банку і нашої держави в банківській сфері, то країна отримає розширене кредитування, яке називається ЕFF, і ми отримаємо до 10 мільярдів доларів від Міжнародного валютного фонду. Ви знаєте, обидва закони всупереч позиції "Батьківщини" прийняті в цьому залі і підписані Президентом. Покажіть мені, де 10 мільярдів від Міжнародного валютного фонду. Покажіть, де те, що Президент казав з цієї трибуни, на рахунках бюджету і Національного банку. Жодної копійки від Міжнародного валютного фонду не отримано, країна валиться. І в той же час за спиною України тепер готується новий меморандум з Міжнародним валютним фондом, який називається stand-by, і мова іде вже про 1,9 мільярда доларів, що неспівставно з цифрою 10. А хто відповість за попередні здачі України і за попередні обіцянки отримати від МВФ 10 мільярдів доларів? Ніхто, як я розумію. І далі розгортається ситуація, коли в Міжнародному валютному фонді нам поставили нові умови: підвищення тарифів, підвищення пенсійного віку, по суті, руйнація подальша банківської системи і багато інших, в тому числі посилення позиції по продажу сільськогосподарської землі. Ми вимагаємо, щоби все це було публічним, ми вимагаємо негайного скликання Верховної Ради для того, щоб подивитися на цей меморандум з МВФ і зробити висновки. Ми знаємо, що так далі країна рухатися не може, в хаосі, треба діяти негайно.

Шановні колеги, підготуйтесь, будь ласка, до голосування. Зараз проголосуємо порядок денний. І паралельно з цим я хотів би сказати, що одна… дві фракції – "Батьківщина" та... З ким ви брали? "За майбутнє", вимагають перерву. Добре, зараз проголосуємо, я її оголошу. Однак я хотів би теж нагадати, шановні колеги, що навіть минулого тижня ми домовлялися, що, якщо ми працюємо до третьої і змінюємо режим роботи, то ми не беремо перерв. Якщо така процедура, я пропоную повернутися до звичайного режиму роботи. Я не можу не оголосити. Є вимога двох фракцій, я оголошу перерву. Однак, ми так не домовляємося.

Будь ласка, підготуйтесь до голосування. А поки декілька оголошень. Згідно з протоколом зборів депутатської групи "За майбутнє" від 20 травня 2020 року та відповідно до статті 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляємо про зміну назви цієї депутатської групи на таку: депутатська група "Партія "За майбутнє"

Відповідно до статті 60 прим. Регламенту Верховної Ради України повідомляємо про створення у Верховній Раді України дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "За єдину Українську Помісну Православну Церкву". Співголовами цього об'єднання обрано народного депутата України Бобровську Соломію Анатоліївну та Потураєва Микиту Руслановича. Відповідно до статті 60 прим. Регламенту Верховної Ради України повідомляю про створення у Верховній Раді України дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "За розвиток українського українського ракетобудування". Співголовами цього об'єднання обрано народних депутатів України Каптєлова Романа Володимировича та Бондаря Віктора Васильовича. Шановні колеги, переходимо до голосування.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 (реєстраційний номер 2835-11). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.